**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na slijedeću točku dnevnu reda. 3. Polugodišnje izvješće Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2008. godine, podnositelj Hrvatska narodna banka Hrvatska narodna banka podnijela je ovo izvješće na temelju članka 62. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun i Odbor za razvoj i obnovu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Boris Vučić zamjenik guvernera HNB-a. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani zastupnice i zastupnici. Dobro jutro. Pred vama je Polugodišnje izvješće za 2008. godinu Hrvatske narodne banke a ja ću po običaju napraviti kratki uvod u raspravu. Prvo polugodište 2008. godine obilježilo je slabljenje gospodarske aktivnosti uz istodoban rast inflacije i potrošačkih cijena uvjetovan pojačanim inozemnom a u manjoj mjeri i domaćim inflatornim pritiscima. Godišnji rast bruto domaćeg proizvoda je u prvoj polovini godine iznosio 3,8% što je zamjetno niže od rasta zabilježenog na razini cijele prethodne godine od 5,6%. Usporavanje gospodarske aktivnosti u prvom je redu posljedica slabljenja potrošnje kućanstava pod utjecajem sporijeg rasta njihovog raspoloživog dohotka i slabljenja potrošačkog mehanizma. Osim toga, nepovoljna kretanja u robnoj razmjeni dodatno su pogoršala vanjsku neravnotežu što je imalo negativni učinak na realni rast BDP-a. Umjereniji rast državne potrošnje ostvaren u prvoj polovini godine bio je djelom uvjetovan njenom usporenom dinamikom u prvom tromjesečju kada je na snazi bilo privremeno financiranje koje zakonski ograničava državnu potrošnju. U suprotnom je smjeru djelovala snažnija investicijska aktivnost potaknuta u prvom redu privatnim ulaganjima u nestambene građevinske objekte, tako da su bruto investicije u fiksni kapital tijekom prvog polugodišta 2008. godine bile glavni pokretač gospodarskog rasta. Prvu polovinu 2008. godine obilježila su i pozitivna kretanja na tržištu rada, prije svega nastavak trenda smanjenja nezaposlenosti i povećanja zaposlenosti premda je prema sredini godine primjetno usporavanje njihove dinamike što se može povezati prvenstveno sa slabljenjem aktivnosti u realnom sektoru gospodarstva. Jačanje inozemnih i domaćih inflatornih pritisaka tijekom prvih šest mjeseci dovelo je do porasta inflacije mjerene kretanjem indeksa potrošačkih cijena. Godišnja stopa inflacije u lipnju 2008. godine iznosila je 7,6% odnosno za 1,8 više od inflacije zabilježene u prosincu 2007. godine koja je tada bila 5,8%. To je u velikoj mjeri posljedica izravnih i neizravnih učinaka poskupljenja sirove nafte ali i prehrambenih sirovina te metala na svjetskom tržištu. Osim uvezenih inflatornih pritisaka ojačali su i domaći inflatorni pritisci s troškovne strane na što upućuje ubrzanje godišnje stope rasta i jediničnog troška rada u ukupnom gospodarstvu. Uz to na poreske inflacije utjecalo je i znatno jačanje domaće potražnje ostvarene u 2007. godini čiji se odgođeni učinak na kretanje cijena osjetio tijekom prve polovine 2008. godine. Promatrajući po komponentama ukupnog indeksa potrošačkih cijena rast inflacije tijekom prve polovine 2008. godine najvećim je djelom bio rezultat povećanja cijena energije, poglavito naftnih derivata te cijena prehrambenih proizvoda čiji snažan rast traje još od druge polovine 2007. godine. Nasuprot tomu godišnja stopa promjene cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije blago se usporila što upućuje na zaključak da u promatranom razdoblju nije došlo do prelijevanja rasta troškova energije na cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije. Temeljna inflacija ostala je nižom od ukupne inflacije potrošačkih cijena ali se njezina godišnja stopa promjene povećala s 5% u prosincu na 6,5% u lipnju 2008. godine ponajviše pod utjecajem rasta cijena prehrambenih proizvoda prije svega mesa, kruha i proizvoda od žitarica. Na ublažavanje inflatornih pritisaka u domaćem gospodarstvu utjecala je umjerena aprecijacija tečaja kune prema euru. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine tečaj kune prema euru aprecirao je ukupno za 1,1% ublažavajući rast uvoznih cijena denominiranih u eurima. U takvim makroekonomskim uvjetima u prvom polugodištu 2008. godine Hrvatska narodna banka provodila je nešto restriktivniju monetarnu politiku. To se prije svega ogledalo u manjem kreiranju likvidnosti, povećanju cijene refinanciranja banaka kod Hrvatske narodne banke te nastavku primjene mjere ograničavanju rasta plasmana banaka. Glavni instrument kreiranja kunske likvidnosti u promatranom razdoblju bile su redovite obratne repo operacije na kojima je zbog pojačanih inflatornih pritisaka središnja banka ograničeno kreirala kunsku likvidnost. Uz niži promet koji je na repo aukcijama tijekom prvih šest mjeseci u prosjeku bio gotovo tri puta manje u odnosu na isto razdoblje 2007. godine HNB je sredstva plasirao i po višim kamatnim stopama. Restriktivnije kreiranje likvidnosti od strane središnje banke utjecalo je u konačnici na usporavanje gotovo svih monetarnih agregata. Kreditna aktivnost poslovnih banaka u prvoj polovini 2008. godine i nadalje se regulirala odlukom o upisu obveznih blagajničkih zapisa. Na taj je način središnja banka nastojala sprječavati rast eventualnih inflatornih pritisaka s potražnje strane uz istodobno ublažavanje negativnih kretanja u gospodarskim odnosima s inozemstvom. Treba napomenuti i da je dopušteni rast plasmana za poslovne banke u prvih šest mjeseci ostao djelomično neiskorišten što upućuje na promjene na strani potražnje za kreditima. gospodarske aktivnosti rasta aktivnih kamatnih stopa te promjena očekivanja u vezi s kretanjem kamata i inflacija negativno djeluju na ukupnu potražnju za kreditima. Uz primjenu opisanih monetarnih mjera, Središnja je banka promijenila i neke važne odluke iz područja nadzora nad bankama. Izmjenom odluke o adekvatnosti kapitala s početka 2008. godine, HNB je postavio dodatne kapitalne zahtjeve za brzorastuće banke. Uzimajući u obzir da brzi rast plasmana nosi rizike pogoršanja kvalitete aktive banaka. Tako su banke čiji rast plasmana premaši dopuštenu razinu obvezne održavati i višu stopu adekvatnosti kapitala od propisane pri čemu ta stopa dodatno ovisi i o strukturi izvora sredstava iz kojih banke plasiraju svoje plasmane. Nadalje, dodatno su povećani ponderi za izračunavanje rizikom ponderirane aktive koji se primjenjuju na plasmane uz valutnu klauzulu ili plasmane u stranoj valuti odobrene dužnicima sa neusklađenom deviznom pozicijom. Ovim je mjerama Središnja banka nastojala potaknuti poslovne banke na dodatnu kapitalizaciju, čime stopa adekvatnosti kapitala bankovnog sustava sadržana znatno iznad propisane razine od 10% te je na kraju lipnja iznosila visokih 15.2%. Prvu polovinu 2008. godine obilježila su povoljna kretanja u strukturi obveza poslovnih banaka tako je u tom razdoblju nastavljeno smanjivanje njihova inozemnog duga na što je utjecao i snažan rast štednih i oročenih depozita stanovništva. A on se pak može direktno povezati sa nepovoljnim kretanjima na tržištu kapitala zbog kojih se ovaj sektor u sve većoj mjeri odlučuje na sigurniju štednju u poslovnim bankama. 2008. godine dolazilo je do velike mingracije novčanih sredstava sa tržišta kapitala u depozite banaka i zbog toga smo mjerili vrlo brzi rast depozita u bankama. Nasuprot tome, domaće tržište kapitala u prvom polugodištu 2008. bilo je pod snažnim utjecajem negativnih kretanja na svjetskim financijskim tržištima, kao i na tržištima bližima, znači u regiji. U promatranom razdoblju zabilježen je manji polugodišnji promet dionica nego u drugom polugodištu 2007. godine praćen sa snažnim padom cijena većine dionica uvrštenih na zagrebačkoj burzi o čemu govori vrlo brzo smanjenje …/Govornik se ne razumije./… osim tržišta vlasničkih vrijednosnih papira, silazna kretanja obilježila su i prvih 6 mjeseci 2008. na hrvatskom tržištu dužničkih vrijednosnih papira. Tijekom prvom polugodišta 2008. godine nastavljen je trend rasta aktivnih kamatnih stopa banaka na dugoročne kredite, na što je djelovalo prvenstveno ubrzanje rasta …/Govornik se ne razumije./… koji bilježi najviše vrijednosti u posljednjih 7 godina kao i stezanje monetarne politike. Tako je kretanje pri tome bilo najizraženije kod kamatnih stopa na dugoročne kredite stanovništvu. Nasuprot tome, blago su smanjene kamatne stope na pojedine kratkoročne kredite uz njihovu uobičajenu visoku kolebljivost. Pasivne kamatne stope na oročene depozite stanovništva blago su porasle, dok su na oročene depozite trgovačkih društava osjetno smanjenje sa njihovih visokih razina ostvarenih potkraj 2007. godine. U prvoj je polovini 2008. nastavljeno produbljivanje neravnoteže u gospodarskim odnosima s inozemstvom, manjak na tekućem računu platne bilance povećao se za četvrtinu u odnosu na isto razdoblje godinu prije i to uglavnom zbog nepovoljnih kretanja u vanjsko trgovinskoj razmjeni. Povećanje robnog manjka najvećim se dijelom može pripisati pogoršanju salda u razmjeni nafte i naftnih derivata uzrokovanom izrazitim poskupljenjem nafte tijekom prve polovine 2008. godine. Osim kod robne razmjene pogoršan je i saldo na računu fakturskih dohodaka i tekućih transfera dok je u međunarodnoj razmjeni usluga zahvaljujući rastu prihoda od turizma zabilježeno poboljšanje. Godišnji rast ukupnog robnog izvoza u prvoj polovini 2008. iznosio je 8%, što je nešto manje od rasta u istom razdoblju prošle godine 9,3%, dok za razliku od izvoza godišnji rast ukupnog robnog uvoza se ubrzava sa 10,5% u polovini 2007. godine na 14.7% u prvoj polovini 2008. Na kapitalnom i financijskom računu u prvoj polovini 2008. godine ostvaren je veći neto priljev sredstava nego u prvoj polovini 2007. Pojačani neto priljev uglavnom je rezultat povlačenja gotovine i depozita, domaćih banaka iz inozemstva. S druge strane iznos inozemnih izravnih ulaganja u Hrvatsku bio je manji nego u prvoj polovini 2007. i to uglavnom zbog manjih dokapitalizacija domaćih banaka u stranom vlasništvu nego što je to bio slučaj u istom razdoblju prethodne godine. Povećana nesigurnost na inozemnim financijskim tržištima rezultirala je povlačenjem sredstava investicijskih fondova uloženih u vrijednosne papire u inozemstvu, pa i na računu portfeljnih ulaganja zabilježen neto priljev sredstava. Napokon, međunarodne pričuve su u prvoj polovini 2008. nastavile rasti, najviše zahvaljujući povećanim izdvajanjima banaka. Kroz deviznu obveznu pričuvu uključujući graničnu obveznu pričuvu. Te su na kraju lipnja iznosile 9.9 milijardi, znači gotovo 10 milijardi eura. Zaključno, Hrvatska narodna banka je u razdoblju na koje se odnosi ovo izvješće, poticanjem poslovnih banaka na smanjivanje inozemnog duga i povećanje vlastitog kapitala, propisivanje visokih deviznih rezervi i održavanjem visoke zatečene razine obveznih pričuva kod Hrvatske narodne banke povećavala otpornost bankovnog sustava na negativne šokove, i osigurala prostor za stabilnost sustava i u uvjetima i rizicima koje donosi svjetska financijska kriza koja je kao što znamo par mjeseci nakon toga eruptirala pogotovo nakon nakon rujna 2008. godine. Zahvaljujem na pažnji. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani gospodine vice guverneru, cijenjeni kolegice i kolege. Govoriti ili raspravljati o polugodišnjem izvješću Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2007. možemo i sa aspekta forme i sa aspekta sadržaja, ali ga moramo svakako raspravljati i u kontekstu velike i snažne svjetske i ekonomske i financijske krize. Zbog dinamičnosti promjena u ekonomskom okružju i izravnog utjecaja na strukturu i trendove makroekonomskih pokazatelja rasprava o ovom polugodišnjem izvješću je cjelovitija i sadržajnija ako se uzme u obzir i novonastala situacija u svjetskoj ekonomiji u drugoj polovici 2008. a koja se prenijela i u 2009. godinu. Mnoge zemlje svijeta doživjele su ekonomski šok, mnoge zemlje svijeta koje su se dičile svojim gospodarstvom, svojom fiskalnom i monetarnom politikom, koje su se dičile svojim novim valom obrazovanih, stručno usavršenim a nadasve sposobnih i plaćenih menadžera ostale su zatečene stvarnim stanjem svoga financijskog sektora, ali i zabludama od nadprosječnim vještinama financijskih stručnjaka. Danas skoro cijeli svijet ispašta na izravan ili neizravan način, kako zaključiše petorica ekonomista nobelovaca zbog nekoliko izostanaka na području financijskog sektora i to ponajviše zbog nedostatka potrebne razine znanja, zbog nedostatka potrebne razine odgovornosti, zbog nedostatka potrebne razine iskustva, zbog nedostatka i etičkog pristupa i to ponajviše upravljanju i pohlepe koja je bila sve izraženija u financijskom sektoru, posebice u upravljanju investicijskim bankama i fondovima. I dok su mnoge zemlje svijeta doživjele snažan financijski slom ili bankrot po najprije velikih investicijskih banaka, financijski sektor u Republici Hrvatskoj uspješno je otrpio taj udar i uz minimalne posljedice zadržao stabilnost bankarskog i financijskog sustava. Zbog toga su i određeni makroekonomski pokazatelji na koje nas ovo polugodišnje izvješće upućuje, već danas samo nakon nekoliko mjeseci doživjeli određene promjene, neke s negativnim, a neke s pozitivnim predznakom. Iz ovog izvješća razvidno je da su makroekonomski pokazatelji iz prvog polugodišta 2008. stidljivo upućivali na nadolazeće promjene te je već u tom razdoblju zabilježeno slabljenje gospodarske aktivnosti uz istodoban rast inflacije, potrošačkih cijena uvjetovan pojačanim inozemnim, ali i tuzemnim infrakturnim pritiscima. Godišnji rast bruto domaćeg proizvoda u prvoj polovici 2008. iznosio je 3,8% što je znatno niže od 2007. kad je rast bruto domaćeg proizvoda bio 5,6%. Istodobno, godišnja stopa inflacije u lipnju 2008. iznosila je 7,8 odnosno 2% više nego u 2007. godini. U izvješću je navedeno i koje je mjere HNB poduzimala u cilju stabilnosti financijskog sustava, održavanja likvidnosti i razine cijena, a one nas upućuju da je HNB provodila, kako reče viceguverner, nešto restriktivniju i konzervativniju monetarnu politiku. To se ponajprije ogledalo u manjem kreiranju likvidnosti, povećanju cijena, refinanciranja banaka kod Hrvatske narodne banke i nastavku primjene mjera o ograničavanju rasta plasmana banaka. Kreditna aktivnost banaka i nadalje se regulirala odlukom o upisu obveznih blagajničkih zapisa, a Hrvatska narodna banka je promijenila i neke važne odluke iz područja nadzora banaka na što je najviše utjecala odluka o adekvatnosti kapitala. Mjere koje su pridonijele održavanju stabilnosti financijskog sustava u Hrvatskoj su i mjere koje je HNB donosila u drugoj polovici prošle godine. Naime, Hrvatska narodna banka je ukinula stopu granične pričuve, a ubrzo nakon toga je i smanjila i donijela odluku o smanjenju obvezne pričuve sa 17 na 14% čime je hrvatski sustava postao likvidniji za cca 17 milijardi kuna. Nedvojbeno je da su te regulatorne mjere Hrvatske narodne banke izravno i pravodobno pridonijele stabilnosti bankarskog sustava u Republici Hrvatskoj, a to su upravo one mjere na koje je i klub HDZ-a upućivao u ranijim raspravama. U ovom zahtjevnom vremenu, vremenu svjetske gospodarske krize, vremenu u kojem se osjeća slabljenje entuzijazma u području poduzetništva od iznimne važnosti za gospodarsku aktivnost je stabilnost bankarskog i financijskog sustava, ali i usklađenost fiskalne i monetarne politike. I doista, istodobne i pravodobne, a međusobno usklađene fiskalne i monetarne regulatorne mjere očuvale su za nacionalnu ekonomiju iznimno važan financijski sektor. Neprocjenjiva je korisnost i svrsishodnost što je na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita kojima su građanima depoziti osigurani na 400 tisuća kuna sa prijašnjih 100 tisuća kuna. Taj je prijedlog Vlade Republike Hrvatske bio je najizravniji čimbenik povratka već poljuljanog povjerenja građana u bankarski sustav. Naravno, ne treba zaboravit činjenicu da je današnjoj stabilnosti financijskog sektora u cjelini pridonijela i činjenica da su bilance poslovnih banaka u Hrvatskoj, odnosno njihove aktive, već očišćene od tzv. kontaminiranih plasmana kroz postupke sanacije banaka prije desetak godina, a koje je Republiku Hrvatsku koštalo cca 13 milijardi dolara. Ohrabruje činjenica da fiskalna i monetarna politika i nadalje koordinirano djeluju što je jamstvo da se bankarska kriza ubuduće neće dogoditi. Međutim, ne smije se zanemariti činjenica da se cijelo gospodarstvo svijeta, cijeli svjetski financijski sektor pa tako i hrvatski, nalazi u prilično izazovnim i zahtjevnim vremenima i da se stoga u 2009. godini predviđa povećanje svjetskog gospodarskog rasta tek za 0,5%. U takvim otežanim uvjetima gospodarenja svi ekonomski subjekti bi trebali uzeti dio plodova svoga radova, kao i dio tereta današnjice, ali i sutrašnjice. U uvjetima niskog stupnja samofinanciranja trgovačkih društava i građana i u uvjetima neelastične potražnje za kreditima, a što je slučaj i u Hrvatskoj, visina cijene kapitala odnosno smanjenje cijene kapitala i kamatnih stopa je preduvjet izbjegavanja progresivnije financijske i gospodarske krize. Stoga ne čudi što su kamatne stope u opadanju u većini zemalja svijeta koje je intenzivnije i izravnije zahvatila financijska kriza. Tako primjerice u Velikoj Britaniji razina kamatnih stopa je najniža u posljednjih 60 godina. Iz polugodišnjeg izvješća Hrvatske narodne banke vidljivo je da pada zaduživanje u inozemstvu poslovnih banaka iz Hrvatske što upućuje na zaključak da uz domaću štednju koja je trenutno cca 174, 175 milijardi kuna, imaju dostatan kreditni potencijal. Nekoliko činjenica i podataka iz područja bankarskog sektora također upućuju na to da poslovne banke u Hrvatskoj posluju vrlo dobro i da postoji prostor za sniženjem kamatnih stopa. Primjerice, u 2007. godini kad je porast kreditnih plasmana bio limitiran na 2% mjesečno, poslovne banke u Hrvatskoj ostvarile su dobit u iznosu 3,7 milijardi kuna. A u 2008. godini kad je ograničenje bilo smanjeno na 1% mjesečno, poslovne banke su ostvarile čak 5 milijardi kuna dobiti. Stoga i ne čudi da je pokazatelj ROA, jedan od važnijih pokazatelja poslovanja odnosno pokazatelj povrata na aktivu, poslovnih banaka u Hrvatskoj najviši od svih tranzicijskih zemalja. Imajući u vidu iz izvješća i podatak da je ostvaren za prvih šest mjeseci u 2008. godini manjak prihoda u odnosu na rashode, 382 milijuna 287 tisuća kuna što je u odnosu na prethodno razdoblje u 2007. godini kad je ostvaren prihod, višak prihoda u odnosu na rashode 456 milijuna 406 tisuća 406 tisuća kuna. On toliko ne zabrinjava znajući da privremena izvješća za 2008. godinu već daje povoljnije rezultate i višak prihoda nad rashodima. Zbog svega navedenog, klub HDZ-a podržava izvješće Hrvatske narodne banke, odnosno polugodišnje Izvješće za prvo polugodište 2008. godine. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ovo polugodišnje izvješće Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2008. godine o kojem danas raspravljamo jedno je u nizu vrlo korektnih izvješća što i ne čudi budući da raspravljamo o Izvješću Hrvatske narodne banke. narodne stranke podržat ćemo ovo izvješće, ali istovremeno koristimo priliku da uputimo i čestitku guverneru Hrvatske narodne banke na vrlo ugodnom priznanju i proglašenju najboljim europskim guvernerom i najboljim središnjim bankarom na svijetu 2008. godine. Sigurno da je da pored priznanja kojeg je primio svi mi trebamo biti zadovoljni da mjerama Hrvatske banke naš financijski sustav nije pretrpio štete u obimu u kojem su to pretrpila financijska tržišta mnogih država. Međutim, treba posebno naglasiti da realni i financijski sektor su lice i naličje gospodarstva i gospodarskih aktivnosti i za njihov uspješan razvoj ključnu ulogu ima Hrvatska narodna banka i Vlada Republike Hrvatske. I mi u klubu Hrvatske narodne stranke ovu raspravu želimo iskoristiti i želimo se usmjeriti više na gospodarsko stanje u našoj državi. Jer cjelokupno gospodarsko stanje direktno je i u najužoj vezi sa radom Hrvatske narodne banke. Naime, danas u vrijeme gospodarske krize i recesije Hrvatska narodna banka odradila je svoju ulogu vrlo korektno i za građane ove države korisno. Međutim, što je uradila Vlada Republike Hrvatske u zadnjih pet godina od kada vodi ovu državu. Činjenica da Hrvatska danas tone prema stanju iz 1999. godine. To je bila godina najteže krize nakon rata sa gospodarskim rastom od -0,9%. Tada je vlast prestala plaćati svoje obveze, kreirala potpunu nelikvidnost, uništila razvoj i stvorila uvjete za opću korupciju. Tada je 165000 zaposlenih radilo, a da nisu primali plaće, jer su im tvrtke bile u blokadi. Ovog trenutka Hrvatska ulazi u isti takav sustav i danas 60000 zaposlenih ne radi, ne primaju plaću jer su im tvrtke u blokadi. Gospodarska i fiskalna politika vode se nepovezano, izuzetno loše, a i sam proračun je donesen bez ikakvih kriterija suvislog i realnog cilja, na što smo upozoravali i prilikom rasprave o proračunu. Predviđao se obzirom na trenutne okolnosti vrlo optimističan gospodarski rast i snažno punjenje proračuna, a da je bila kriva procjena dokazuje i činjenica da u ovom trenutku samo u stavci PDV-a proračun se puni sa svega 16,3% u odnosu na prošlu godinu, da ukupni porezi su na nivou 1/3 istog istog perioda prošle godine. Imamo i izjave ključnog čovjeka za naše gospodarstvo potpredsjednika Vlade i ministra gospodarstva, gospodina Polančeca tijekom 11. mjeseca, znači neposredno prije slaganja proračuna. Citiram: “Početkom 11. mjeseca guverner Rohatinski prema konzervativnim metodama predviđa rast od 2%. A ja kao čovjek koji je duboko u brojkama smatram da je moguće ostvariti rast od 3,8 do 4 i pol posto.“ Za svega 17 dana kasnije, 28.11. citiram potpredsjednika Vlade, gospodina Polančeca: “Rast bruto društvenog proizvoda bit će između 2 i 2i pol posto i to je prilično optimistična prognoza.“ Zbog nelikvidnosti i obveza države, država pokušava likvidnost riješiti na domaćem bankarskom tržištu i mirovinskim fondovima. Rezultat toga je manje raspoloživog novca za gospodarstvo i razvoj, a ugroženi su i mirovinski fondovi koji su budućnost svih građana ove države. Činjenica da su mirovinski fondovi danas u gubitku od cirka 13%, jer su doslovce bili natjerani, primorani da kupe obveznice države čiji kredibilitet je u padu. Vlada sada pokušava nuditi rješenje u obliku izdavanja 500 milijuna eura obveznica na domaćem tržištu, ponavljam pokušava što znači da država i dalje ima namjeru zaduženja u domaćim bankama, a time ne samo da nesposobnom politikom uništava zemlju, nego uzima novac gospodarstvu čime uništava i naš razvoj. Hrvatska udruga poslodavaca, sindikati, političke stranke, a posebno Ekonomsko vijeće moraju zaustaviti to ludilo. Država se ne smije više zaduživati na domaćem tržištu, nego mora osloboditi mjesto gospodarstvu. Država svoj prostor za zaduženje mora tražiti vani, jer ima jači garancijski potencijal, nego ga ima gospodarstvo i na taj način mora osloboditi prostor za gospodarstvo i to je zadatak odgovorne države. Nedostatak sredstava za otplatu kredita gospodarstva znači dizanje cijena eura, a dizanje cijena eura znači, vodi skupljim otplatama kredita i za tvrtke i za građane. Nedostatak likvidnosti na tržištu novca diže kamatne stope i to zajedno, sve zajedno čini jedan zatvoreni krug nesreće. Želim podsjetiti da su krediti u švicarskim francima u zadnjih dvije godine porasli za 38% i moje je pitanje koliko bezbolno naši građani mogu podnijeti takvo poskupljenje mjesečnih otplatnih rata kredita. Istovremeno, Hrvatska narodna banka i guverner Rohatinski najavili su potpuno svjesni realne situacije i potencijala i mogućnosti naše Vlade, da su spremni financirati intervencijama ovu rastrošnu, neodgovornu Vladu do milijardu eura.

Nadalje, zbog nedavne plinske krize procjena štete u gospodarstvu iznosi cirka 2 milijarde kuna. Istovremeno premijer izjavljuje, citiram: “Hrvatska je vrlo dobro reagirala na krizu nastalu zbog sukoba između Ukrajine i Rusije oko plina. Vidjeli ste da nije bilo problema.“ Ako on pod tim misli da nije bilo problema sa plinom i grijanjem u Banskim dvorima onda je potpuno u pravu. Međutim, plinska kriza je pogodila cijelu državu i u cijeloj državi Vlada je prilično panično uvela redukcije petog i šestog stupnja, redukcije koje su prouzročile štetu gospodarstvu za cirka dvije milijarde. A zašto? Zbog čega? Da li smo bili pripremljeni sa vlastitim cirka 70 postotnom proizvodnjom plina i polu praznim podzemnim skladištem plina. Zašto je podzemno skladište plina bilo poluprazno? Istovremeno, na primjer susjedna Slovenija koja niti proizvodi plin, niti ima skladište nije imala redukcije plina. Ali istovremeno ta ista Slovenija u našem podzemnom skladištu imala je uskladišteno cirka 40 milijuna prostornih metara kubičnih plina. Ova Vlada nije na vlasti 2 mjeseca. Ona upravlja ovom državom već šestu godinu. Prema tome, da smo napunili skladište koje imamo na raspolaganju, ne bismo imali redukciju u obimu u kojem smo imali, a sigurno ni štete za gospodarstvo koje smo imali. Mi u Hrvatskoj narodnoj stranci kontinuirano nudimo i predlažemo mjere za borbu protiv trenutne krize i recesije. Smatramo da prva i osnovna je da rast plaće i potrošnje jedino moguć, isključivo moguć unutar gospodarskog rasta i rasta produktivnosti. Druga je zaustavljanje svih nerazumnih troškova poput Pelješkog mosta, treba zaustaviti masovno nepotrebno zapošljavanje i rodbine i prijatelja u javnim institucijama i tvrtkama jer na primjer, u HAC-u po kilometru autoceste u ovom trenutku ima 70% više zaposlenih od europskog prosjeka. Država mora odmah zaustaviti isplatu dividendi i poticati reinvestiranje dividendi u proizvodnju, a to isto mora uvjetovati i svojim partnerima gdje je u vlasništvu, bez obzira da li se radi o HT-u, Plivi ili o nekome drugome. Banke koje već dugi niz godina isplaćuju milijarde kroz dividendu, a koji i dalje žele podršku ove države, a ova država je donijela jednu vrlo mudru i pametnu odluku, a to je garancija štednih uloga s kojim garantiramo preko 100 milijardi štednih uloga, i našim građanima, a i dajemo sigurnost bankama u stranom vlasništvu, onda i one moraju preuzeti odgovornost za ovaj trenutak krize, normalno u kombinaciji sa državom, a ne i dalje inzistirati na ekstra profitu, normalno na grbači građana ove zemlje. Hrvatska banka za obnovu i razvoj mora biti ključni mehanizam za podršku proizvodnji izvozu s naglaskom na turizam. Isti takav mehanizam mora se osmisliti i za program poticajne stanogradnje, a u poticajnu stanogradnju obavezno uključiti i namještaj domaće drvne industrije. Aktiviranjem robnih zaliha, posebno u turističkoj sezoni treba reagirati u obliku robnih kredita za turizam. Mi u turističko gospodarstvo dajemo novce, što je dobro i što je potrebno, međutim činjenica da ta sredstva zbog nedostatka naše vlastite proizvodnje idu za kupovinu mandarina iz Španjolske, govorim kao primjer, a ne mandarina iz Neretve. A s robnim zalihama, normalno ako ta roba uopće i postoji u robnim zalihama, što je isto upitno, o tome smo i raspravljali nedavno, sa robnim zalihama intervenirati u turizmu. Dio tereta, cjelokupnog tereta treba prenijeti na bogate u Hrvatskoj hitnim donošenjem Zakona o porezu na imovinu. Ako se uz ove mjere odmah ne donese i paket socijalnih mjera, za nekoliko mjeseci deseci tisuća ljudi u Hrvatskoj biti će na cesti ili neće primati plaću za svoj rad. Vlada treba pod hitno preuzeti, ispoštovati, što je posebno važno, obvezu plaćanja dugova u roku do 90 dana. Smatramo da zakonom treba definirati pravo naplate tvrtki i dobavljača u odnosu na državu i javna poduzeća. Država koja ne poštuje vlastite zakone nije država. Smatram da u ovom trenutku za gospodarstvo Republike Hrvatske, nešto što Vlada ne samo da može, nego mora izvršiti odmah, mislim na podmirivanje obveza prema svojim dobavljačima. Poštivanje te obveze Hrvatskoj hitno treba rebalans proračuna, sustav potpora s kratkoročnim i sredovječnim efektima, zaustavljanje potrošnje jer naša potrošnja zbog uvoza ne potiče domaću industriju. Hrvatska treba pod hitno prestati s gospodarskom politikom po sistemu kruha i igara koja se trenutno vodi iz dana u dan sve intenzivnije zbog predstojećih lokalnih izbora. I na kraju, želimo mi u klubu Hrvatske narodne stranke želimo posebno poručiti svima. današnji trenutak krize i recesije nije vrijeme dokazivanja tko je pametniji, nego vrijeme da pokažemo da li smo svi mi zajedno toliko pametni da izađemo iz ove krize i recesije. Hvala. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Kaže gospodin Koračević da Hrvatske autoceste imaju 70% više radnika no što je europski prosjek, a u utorak išao sam iz Buzeta za Zagreb, ni jedne ralice u vremenu između 16 i 18 sati. 20 centimetara

iz klupa, imati ćete sada pravo na raspravu u ime kluba i nemate pravo na takav način koristiti institut ispravka netočnog navoda. Vi ste glasali za ovaj Poslovnik. Uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite, ispravak netočnog navoda. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo, kolega jako puno netočnosti u svom izlaganju je dao, osim uputstava kako pored ostalog. Veli da smo sezonu dočekali plina sa praznim skladištem. Nažalost, velim ova je rasprava o bankama, ali se vraćamo na prošlu temu. Prema tome, skladište uopće nije bilo prazno na početku sezone. Bilo je poluprazno sad nakon ovog ovdje. Govori zatim da je Vlada panično reagirala, iskapčala, nije točno. Ja vam mogu reći, u Svetoj Nedjelji ima oko 1000 firmi po prilici, uopće nije bilo panika. Tokom tjedna gledalo se kome je najpotrebnije, tome je ostalo dulje. Većina je promijenila plamenike i sve je funkcioniralo. Ja uopće ne vidim čemu. Mislim kolega Koračević da je kod vas prilična panika, pa to prenosite na druge. Ali predizborno je vrijeme, pa možemo shvatiti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Zlatko Koračević, povreda Poslovnika, u vezi čega?

Poslovnik nije za ismijavanje, Poslovnik je ozbiljan propis koji govori o tome kako se saborski zastupnici moraju ponašati. Molim vas, koji članak? Članak 214. Poslovnika. Kolega Markovinović je rekao da sam, ustvari kolega Markovinović je čuo u mojoj izjavi da sam rekao prazno skladište. Ja sam rekao poluprazno skladište. To je ogromna razlika, kolega Markovinović. Ja shvaćam vašu obvezu, vaš zadatak zašto morate sjediti u ovim klupama. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Nije povreda Poslovnika i molim vas da ne koristite krivo Poslovnik. Pa sami smo si ga donesli, daj se ga i držimo. Hvala lijepa. Idemo dalje s raspravom. Uvaženi zastupnik Damir Kajin u ime kluba IDS-a Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine vicepremijeru, uvažena gospodo zastupnici. Ovo izvješće Hrvatske narodne banke dostavljeno nam je tek u studenom 2008. Znači, na neki način ona je zakasnila ali isto tako usuđujem se reći da i ova rasprava kasni. Danas 29.1. gotovo da možemo reći da u ovoj zemlji sve ide k vragu s Vladom i bez Vlade, s Hrvatskom narodnom bankom i bez Hrvatske narodne banke s time da trebamo biti pošteni i priznati da nije bilo guvernera a to mu priznaju i zemlja i svijet ja mislim da bi taj kraj bio i daleko brži. Evo, jučer na međubankarskom tržištu kamate na kratkoročne tj. one prekonoćne prekonoćne pozajmice dostigle su 28% na godišnjoj razini. U trenutku su ti traženi iznosi iznosili gotovo 30% dok se ZIBOR kretao oko 25% a to će automatski dovesti do toga da će kamate se kretati između 12, 13 pa i 14%. Za prilike u zemlji, na stranu rat jasno, to ne možemo nikada isključiti nisu nam krivi samo Europska unija ili Amerika. Nitko nije ovdje naivan da ne zna da svjetska kriza jasno pogađa Hrvatsku pa time i Istru koja po stanovniku najviše izvozi, koja od države nije dobila dobila ništa, koja ima tvrtke koje su najprije pomogle "Viktoru Lencu", mislim na "Uljanik" sada, preko "Uljanik" plovidbe spašavaju i "3. maj". Ali ponavljam, za krizu u Hrvatskoj prije svega treba zahvaliti pa pa neću reći niti politici nego sama samima. Našoj politici lako ćemo, mi moramo biti protiv svega. Mi nećemo ništa. Mi možemo živjeti samo od uvoza i mešetarenja, nažalost tome dolazi kraj i to je zapravo bit. Mi smo od 2000. do 2009. otjerali između 4 i 5 milijardi eura investicija temeljem kojih se u ovoj zemlji mogli otvoriti 50 tisuća radnih mjesta otprilike onoliko koliko ćemo ih ove godine izgubiti. Tko je za to kriv? Ma jasno da su krive Vlade, ali nisu samo Vlade krive, kriva je i Hrvatska narodna banka koja nije poticala izvoz, kriva je opozicija, krivi su mediji, krive su nevladine udruge itd. U ovoj zemlji nitko nije mogao zaključiti posao, pokrenuti investiciju. Mi smo bili protiv svega, i hotela, i "Kaštjuna", i LNG terminala, i "Družbe Adrie" i ne znam golfa a danas bi možda i bili za ali više nema nikoga tko je danas zainteresiran za ulaganje u Hrvatsku. I ništa više tu ne možemo, vlak nam je pobjegao, nismo uskočili u onaj zadnji vagon i sad treba čekati na novi a on se na hrvatskom peronu neće zaustaviti prije 2011., 2012. godine, neće. Pred nama su 2009., 2010. godine potpunog jednog gospodarskog, socijalnog, monetarnog, financijskog sloma a od demokracije ulice spasit će nas samo kontinuirano održavanje izbora u idućoj godini. Hrvatska je to svi znamo u recesiji, rast bruto proizvoda neće biti 2, biti će kažu možda 0,1%, 0. Daj Bože da bude bilo koji ali kako će biti i 0,1% kada je na primjer u drvoprerađivačkoj industriji samo prošli mjesec zemlja ostala bez 4 tisuće zaposlenih. Danas čitam kako neke tvrtke u Istri, ne čitam nego razgovaram sa ljudima, otpuštaju radnike koji rade za Siemens itd. Hvala Bogu uspjelo se pomoći u zadnjem času "3. maju", pomogli im Istriani i Zadrani naručujući četiri broda, ali reći ću isto tako jasno. Dosta usisavanja novca u sustave koji godišnje ili za koje godišnje treba 4 do 5 milijardi kuna da bi se tamo menađeri, direktori bogatili. Danas gospodarstvo traži milijardu 500, 2 milijarde kuna za jedno golo preživljavanje. Brodogradnji ćemo, to se ne odnosi na "Uljanik", "Uljanik" po tom osnovu neće dobiti niti kune samo vis kune samo vis a vis prošle godine otpisati nekih 4,5 milijarde kuna, u ovoj godini još 4 milijarde kuna. Pa tko to može jasno jednostavno izdržati? Mi s druge strane za ovih pet dvorana, pa jasno da želim da Hrvatska bude prvak svijeta, dali smo 3 milijarde kuna što je u ovom trenutku usuđujem se reći zločin prema ekonomskim prilikama u kojima se nalazimo. Padaju prihodi od PDV-a, pada kupovna moć, pada uvoz, pada izvoz, padaju krediti, nažalost ne i kamata. Ono malo novca pokupit će država pred gospodarstvom, raste nelikvidnost, vanjski dug Republike Hrvatske na dan 31.12.2008. nije bio 37,7 milijardi eura kao što se stalno govori nego 39 milijardi eura, 50 milijardi dolara. U 2009. treba vratiti 11,2 milijardi eura. To Hrvatska ne može, opstanak nam ovisi ma ne o tome da li ćemo mi vratiti 11,2 milijarde eura jer to ne možemo već da li ćemo uspjeti prolongirati te obveze. Od 11,2 milijarde eura za otplatu glavnice, države, banaka, poduzeća otpada 7,8 milijardi eura plus 1,4 milijardi eura za kamate, plus 2 milijarde eura kratkoročnih zadužnica. Do ljeta ćemo izdržati uz pomoć zajma u iznosu od 1 milijarde eura koju će država uzeti od bankarskog konzorcija ali nakon toga neće moći intervenirati niti Hrvatska narodna banka ni poslovne banke a Hrvatska narodna banka mora reći nećemo pokrivati deviznim rezervama apetite države za potrošnju. Hrvatska je bojim se pred financijskim slomom, neće ostati kamen na kamenu i 2009. završit ćemo tako da ćemo se svi u toj javnoj upravi od nas nadalje odreći možda jedne plaće a umirovljenici možda jedne mirovine. Ne bih volio da se to dogodi. U prvom kvartalu 2009. treba vratiti 2 milijarde 520 milijuna eura. Država 571, banke 366, poduzeća milijardu 240. U drugom kvartalu 2009. treba vratiti 2 milijarde 758, država 365 milijuna eura, banke 915, poduzeća milijardu 179 milijuna eura itd. Kuna rapidno slabi. U 2008. od kolovoza do siječnja ajde da vidimo kako je to vani bilo. Funta je oslabila 13%, švedska kruna 14%, zato nema švedskih turista, norveška kruna 17% zbog nafte, mađarska forinta 17,5%, češka kruna 13%, kuna 4% već je panika. Hrvatska narodna banka troši devizne rezerve kako bi se zaustavilo slabljenje kune. Svi krediti su vezani uz deviznu klauzulu. Uvoz nam je 28, 29 milijardi dolara. Treba vraćati ino kredite i ja se bojim da ćemo euro tražiti kao osamdesetih tamo od onih preprodavača i država ako hoće kredit jasno do kredita isto tako ne može doći bez devizne klauzule. 23.1. HNB prodaje 328,3 milijuna eura bankama što ima povijesne razmjere po veličini. Do listopada 2008. HNB je kupovao eure, sada ih mora prodavati u tri mjeseca čak 598,3 milijuna eura. Na sezonu svi čekamo kao ozebli sunce da jednostavno dođemo na neki način do deviza. Nema doznaka, nema investicija, nema prodaje imovine, a ni majke naših banaka, sve teže i teže se odlučuju na kreditiranje hrvatskih banaka. Ono što je najstrašnije što ja jednostavno ne želim vjerovati da se može dogoditi MMF je najavio povlačenje stranih banaka iz naše regije. Ja ne želim vjerovati da se to može odnositi na Hrvatsku, ne želim u to vjerovati. Doslovce boje se za slabljenje valute, pa onda austrijske banke iz istočnih zemalja, neću vjerovati da se to može dogoditi Hrvatskoj, povlače novac. Bilo kako bilo, MMF će se vratiti u Hrvatsku, ne zato što bi oni ovdje htjeli, što nemaju drugdje posla, nego zbog toga što ćemo ih mi sami pozvati, a to znači šok da bi se spasila izvozna ekonomija, doći će i do pada kune i do pada standarda i raste energenata i pada plaće i potrošnje itd., itd.. Tko će biti Tko će biti za to odgovoran? Jasno da neće biti odgovorna sama Vlada, ali najviše jasno Vlada. Biti će odgovorna i HNB, biti će lokalna i lokalna samouprava. Mi funkcioniramo po načelu da ništa nećemo, samo galamimo dajte, dajte, dajte, potrebno je mijenjati ovaj način ponašanja, umjesto dajte treba početi govoriti stvorite, ne može se živjeti samo od preraspodjele, ne može se samo jednu granu tetošiti, sve ostale zapošljavati, od autoindustrije, do drvne industrije, od tekstila do turizma, od elektronike pa nadalje itd.. I da ne bi netko tu krivo me shvatio, nitko nije protiv brodogradnje, najmanje IDS, ako je netko nešto učinio za tu granu, onda IDS, Uljanik je jedino solventno poduzeće. Mi smo 98. godine Uljaniku otpisali preko 80% potraživanja koje je prema njima imao grad Pula i umjesto da nam netko zbog toga kaže hvala, na kraju smo dobili kaznene prijave, ali nakon toga više država u to brodogradilište ne daje niti kune. Ne može isto tako Vlada nekima biti majka, a drugima maćeha. Ono što jedino danas, ova vlast može je da pokrene birokratizirani aparat koji je kočnica bilo kojeg razvoja. Ne može se na građevinsku dozvolu čekati 6 mjeseci. Ne može se na odgovor uprave čekati 6 mjeseci, u tom ne činjenju isto tako leže milijarde i milijarde kuna. Ako dobije netko dozvolu za gradnju, početi će raditi neku kuću, zidati, ne znam, kupovati materijal, plaćati radnike, plaćati PDV državi, doprinose, a onaj koji to prodaje, šta ja znam, podmirivati će svoje kamate, kupovati ne znam drugu robu, kredite, strojeve itd., itd.. Ja isto tako pokušavam Istrijanima objasniti, ne kočite svaku investiciju, postavimo si pitanje koliko je novih hotela sagrađeno od 90-te do 2008. na jadranskoj obali dugoj 1000 km plus 1000 otoka. U Istri, to znam točno, svega 4 hotela, na cijeloj preostaloj jadranskoj obali, možda još svega 4 hotela. Ali mi smo protiv svega, na crvenom vrhu …/Govornik se ne razumije/… od čega samo kroz PDV država dobiva 45 milijuna eura. Što je 45 milijuna eura? Pa to je 300 milijuna kuna, to su penzije za 45 tisuća Istrijana kroz 3 mjeseca a nitko na taj problem investicija, na taj način ne želi sagledavati ili gledati. Ponavljam, u ovom trenutku nam je svaka investicija potrebna i u industriji, i u energiji i u turizmu i u poljoprivredi i u stanogradnju, gadna su vremena pred nama i sve treba iskoristiti. Danas čitam pad vrijednost nekretnina ili prodaje, nekretnina 50% u gradu Zagrebu, u prvih 11 mjeseci 2008. krediti stanovništvu zabilježili su stopa rasta od svega 9.3% što je najmanji rast u posljednjih 10 godina. 2007. krediti su rasli građanima 2 puta brže. Po stopi od 17.1% pa i 98. po po stopi od 15%, krajem 2002. čak 43%, rast stambenih kredita pada sa 20.6% na 10.4% itd.. Sve se raspada, pa i trgovina. Postavlja se pitanje da li će jedan Konzum preživjeti, njegov slom bi bio teži od brodogradnje. I onda Vlada što je van pameti još brani rad nedjeljom. Još jednom, ajde da kažem, u sezoni, u onih tri mjeseca, pa mi imamo 12, 13 nedjelja, imamo 4, 5 blagdana, to je cca 20 dana, kako da damo turistima da potroši. Imajte na umu s druge strane da od turizma više ostvaruje jedan Prag, ili Budimpešta nego cijeli hrvatski Jadran. Maloprodaja je u 11 mjesecu u odnosu na listopad 2008. pala za 11%. Ili npr. tekstil je na godišnjoj razini pao prodaja za 17.8%. Sva je sreća da u ovoj zemlji nismo dobili organizaciju europskog nogometnog prvenstva a najučinkovitija mjera za hrvatsko gospodarstvo bi bila da se PDV, plaćanje PDV-a sa onih 30 dana dana prolongira na 45, barem 45 daj Bože 60 dana, odnosno da se PDV pri uvozu sa 8 dana vrati na onih ne 30 nego 45 ili 60 dana i to odmah i u tom, na taj način treba izaći gospodarstvu dakako dakako u susret. Godina će biti teška. Ja ne znam da li ćemo se pokrenuti, ali znamo da neće biti dobro. 2009. izgleda da ćemo svi početi štedjeti, ali nakon lokalnih izbora i država i građana građani pa i banke na dobiti. Ali što želim reći? Nikada uloga HNB-a nije bila značajnija no što će biti u godini 2009., 2010. U 2008. smo, to svi kažu, prošli kada je riječ o bankarskom sektoru, relativno neokrznuto, dapače, banke su ostvarile dobit od gotovo 6 milijardi kuna, 2008. zabilježile su rekordnu profitabilnost, pa je tako prinos na prosječni kapital iznosio 12,1%, ali 2009. HNB trebao očuvati realnu ekonomiju, gospodarstvo, njime bi se trebali baviti banke, a one bez pomoći HNB-a jasno neće moći. Tako da će stvarno 2009. biti ili ne biti. Za kraj sve pohvale za 2008. HNB-u, ali na kraju se poznaju junaci. Bojim se da ćemo ovaj puta biti na štitu a ne sa štitom. Još jedanput čestitke guverneru i HNB-u za 2008. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, ovo je ozbiljno izlaganje dragog kolege Kajina jednim dijelom apokaliptično, mislim da je potrebno ispraviti, osobito u onom dijelu kada je započeo kada je kazao kako ide sve k vragu u ovoj državi. Ne ide sve vragu, Bogu hvala da ne ide, ni na simboličnoj ni na stvarnoj razini, samo treba raditi i vjerovati. Dakle, upravo onako kako ste i vi kolega Kajin radili kada smo igrali one dvije utakmice sa Slovencima, pa ste se uznojili, pa smo ih opet pobijedili. Isto tako, kad govorite i kad dajete priznanje Hrvatskoj narodnoj banci, ja se također pridružujem, međutim niste spomenuli nagradu koju je dobio ministar Šuker, također zbog stabilizacije financijskog sektora što je svojevrsno priznanje i Vladi Republike Hrvatske koja sve čini kako bi zajedno sa Hrvatskom narodnom bankom zapravo odgovorila na ovo teško stanje. Prema tome, vjerovat je, radit je i bit će dobro. Hvala lijepo. Drugi ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. U ovom destruktivnom izlaganju kolege Kajina bilo je niz netočnosti. Prvo, nije istina kako on kaže da nam je pobjegao zadnji vlak za investicije. Prema izvješću Narodne banke u prva tri kvartala u Hrvatsku je išlo 2 milijarde 200 milijuna dolara, kolega Kajin. Do kraja godine 3 milijarde 800 milijuna a od 1992. po izvješću HNB-a 19,8 milijardi dolara, a imali smo šest godina rata u međuvremenu koji vi vjerojatno niste primijetili. Isto tako, netočno je MMF će se vratiti u Hrvatsku. S vašim destruktivnim govorom destimulirate investitore, morate bit odgovorni kad govorite. MMF se neće vratiti u Hrvatsku jer Hrvatska Vlada ima program za krizu. Napokon, uz HNB koji je napravio velike iskorake i zaslužan je za monetarnu politiku, za fiskalnu je zaslužna Vlada jer je sa 6,4% deficita proračuna došla praktično na nulu. A isto je netočno da neće ostati kamen na kamenu u Hrvatskoj jer se ne morate bojati jer Hrvatska je tvrđa od kamena. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Idemo dalje sa ispravcima. Uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Evo, zastupnik gospodin Kajin je rekao mi smo otjerali investicije izvana od 2000. do 2009. godine. Netočno je sigurno u onom dijelu koje se odnosi na razdoblje 2004. do danas jer je upravo naša Vlada svojim mjerama i poticajnim poduzetničkim ozračjem doprinijela znatnim stranim ulaganjima u Hrvatsku što se vidi i što treba pročitati u analizi Svjetske banke koju smo mi saborski zastupnici dobili. I hoću samo reći da rasprava odnosno govor gospodina Kajina upravo potiče strane investitore da ne ulažu u Hrvatsku. Zahvaljujem. I zadnji ispravak. Uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo, kolega Kajin po običaju, čim gore tim bolje, iznio je čitav niz podataka, ali i čitav niz netočnosti. Evo jedan od primjera, veli Hrvatska je potpuno zapustila drvnu industriju što nije točno. Ako malo pratite, hrvatska industrija proizvodi sad već vrlo kvalitetne proizvode dobrog dizajna, ali i zbog malog tržišta okrenulo se prema izvozu. Znamo da je teškoća zato jer su im narudžbe otkazane, dakle problem je upravo u dobroj proizvodnji, ali Europa se zatvara u ovom trenutku zbog sigurnosti. Drugo, redovito u svojim izlaganjima kolega Kajin govori Vlada je jednima majka, drugima maćeha. Opet apsolutno netočno. Ili neka kaže kom je majka, kom je maćeha. Ako je majka brodogradilištu dobro, za druge nije bitno. Ali Ali jedanput i to bih htio. Dakle, apsolutno netočno. Tu stvaramo stvarno nezgodne stvari. Dalje, govori o nečinjenju kod građevinskih dozvola. Iz prakse znam, jer sam sa bezbroj investitora razgovarao i problemi nastaju tamo kad investitor nije sredio prije svega zemljište na kojem gradi… **Jarnjak, Ivan

… **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem lijepo. To nije povreda Poslovnika i ne možete govorit o povredi Poslovnika na takav način. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Zahvaljujem, uvaženi zastupniče. Idemo dalje sa raspravom. Uvaženi zastupnik Davor Bernardić, u ime… Bez dobacivanja iz klupe. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Pozdrav, poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zamjeniče guvernera. Uvažene kolegice i kolege. Izvješće HNB-a, kao i prošle godine je pisano korektno u svjetlu mogućih trendova i događanja za prvo polugodište 2008., no ne možemo ga gledat tako usko, znači moramo ga gledati kroz tekst svjetskih trendova i kontekst fiskalne politike koja je vođena u tom razdoblju. Kakva je bila fiskalna politika? Pa mogao bih reći da je bila predizborna, mogao bih reći da je bila populistička i mogao bih reći da je bila rastrošna. Ono što svi vrlo dobro znaju, da u dugom roku ekspanzivna fiskalna politika šteti, pogotovo malim zemljama u vanjsko-trgovinskoj bilanci. Tako je i naša dosegnula -10% dosegnula -10% GDP-a. Pokrivenost izvoza tj. uvoza izvozom nije bila nikad manja i na razini je od 45%. Također, ono što se događalo na tržištu kapitala ne ulijeva povjerenje. Država ja na neki način prodajom paketa HT-a, a oslobađanjem dijela novca od strane građana koji su uzimali dionice na kredit, oslobodila tj. ispuhala špekulativni balon i financijsko tržište se urušilo. Vjerojatno bi se urušilo nakon nekog vremena, no međutim država je tome itekako pogodovala. No, nije baš za sve kriva država. Inflacija je bila dijelom i uvozna, no međutim one investicije koje su dolazile od strane države nisu bile takve da generiraju gospodarski rast u dugoročnom, znači u dugom roku. Jedan od takvih primjera je nedostatak investicija u energetski sektor, tako npr. da smo investirali u energetski sektor naše firme bi dijelom radile i u samom energetskom sektoru, otvorila bi se radna mjesta i osigurala bi se energetska neovisnost koja nam je definitivno falila. U ozračju svih tih stvari Hrvatska narodna banka je radila maksimalno što je mogla, a kad država vodi ekspanzivnu fiskalnu politiku ona mora voditi restriktivnu monetarnu politiku s obzirom na ozbiljnost situacije i s obzirom da ima odgovornost ne samo za bankarski sektor, nego guverner ima odgovornost i za državu. Ono što nas također treba zabrinuti iz izvješća za polugodište 2008. su trendovi. Usporavanje rasta nominalnih plaća, pad realnih plaća. Ako se sjećate to smo prošle godine najavili da će se dogoditi. Veći dohodak je generirao i veću potrošnju i veću vanjsko-trgovinsku bilancu. No međutim, treba primijetiti da trošimo 14 milijardi eura, a u dohotku zarađujemo 10 milijardi 4 milijarde eura građani troše na dug, peglaju Diners Americanom, peglaju kartice i dugoročno takav trend se ne može nastaviti i to je nešto što će se morati prelomiti da li u ovoj, da li u sljedećoj godini. U svakom slučaju će se morati renormirati. Treba naći načina kako upravljati tim dugom. To je zadatak države, to nije zadatak monetarne politike, no monetarna politika u tome se do sad odgovorno ponašala, ja se nadam da će i u sljedećem razdoblju. Glavni generator gospodarskog rasta prošle godine u prvom polugodištu je bilo definitivno ubrzanje u građevinskom sektoru, posljedica građevinskih dozvola izdanih još prošle godine, no međutim je promjenom samog zakona i prema statističkim pokazateljima očekujemo usporenje u tom sektoru a ono je iznosilo 3,6 postotnih bodova na razini povećanja GDP-a kao potrošnja